narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi posle 18,00 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akta iz dnevnog reda ove sednice.Nastavljamo sa radom.Reč ima narodni poslanik Boško Obradović. **Boško Poštovani gospodine predsedavajući, poštovani ministre sa vašim uvaženim saradnicima, poštovani narodni poslanici, meni je izuzetno drago da smo čuli ovde neke nove kreativne ideje u Narodnoj skupštini Republike Srbije koje su došle iz redova poslanika vlasti, da se razmišlja i o ukidanju ovih televizijskih prenosa skupštinskih zasedanja, jer očito treba zabraniti i ovaj poslednji glas opozicije koji još u Srbiji može da se čuje. Naravno, nadamo se, niti ćemo dozvoliti da do tako nečega dođe.Ono što sigurno brine ogroman broj građana Srbije jeste stanje u kome se danas nalazi srpsko obrazovanje i ne samo danas, nego godinama i decenijama unazad. Posebno je dramatičan materijalni status prosvetnih radnika u Srbiji koji je zaista ponižavajući, najobrazovaniji sloj našeg stanovništva ima plate koje su ispod republičkog proseka. To samo govori o tome kako se ceni obrazovanje u ovoj državi, odnosno koliko se ne ceni prosveta i prosvetni rad onih koji provode maltene više vremena sa našom decom nego što to mi kao roditelji činimo.Veliki je problem i narušen je autoritet naših učitelja, nastavnika i profesora koji su pod ovom poplavom tzv. dečijih prava ili ne znam, prava roditelja došli u situaciju da se više ništa ne pitaju i da se praktično plaše roditelja i dece u nastavnom procesu. Od svega toga što je zaista ponižavajuće i uvredljivo i za decu i za nastavno osoblje najveći problem predstavlja odnos prema prosveti koji je decenijama unazad takav da je prosveta predmet eksperimentisanja uživo i eksperimentisanja u kome nema kraja.Još od čuvene škole igrice Gaše Kneževića, do danas traju pokušaji da se reformiše naše obrazovanje koji su najčešće pod udarom zapadnih reformističkih ideja i koji zapravo niti su u duhu naše prosvetne tradicije, niti imaju smisla za naše nacionalno obrazovanje i vaspitanje.Prošli smo veliki put od Gaše Kneževića do ukidanja imena škole „Svetog Save“ za sedam miliona arapskih dolara,

da ocenjuju nastavnike.Zaista ne vidim kako će roditelji da znaju šta se to i kako radi na nekom času i otkud njima pravo da ocenjuju ljude koji su prošli neku metodiku nastave i položili neke ispite i magistrirali i doktorirali negde da bi bili

reforma obrazovanja u Srbiji je krahirala i ono o čemu mi danas govorimo je jedan izuzetno dobar primer. Deset godina je Bolonje u Srbiji, možemo da konstatujemo da je bolonjski proces reforme visokog obrazovanja u Srbiji doživeo svoj kraj i krah i da je hitno potrebno menjati postojeći Zakon o visokom obrazovanju i temeljno preispitati vrednost i ciljeve i rezultate bolonjskog procesa u visokom obrazovanju.Mi ovde treba da obratimo pažnju upravo na te efekte. Treba da obratimo pažnju na rezultate te bolonjske reforme koja je definitivno ostavila negativne posledice po srpsko školstvo. Razlozi su različiti i ta generalna kritika Bolonje može da krene od uvođenja ocenjivanja izradom tekstova preko svake mere, prevelikog značaja seminarskih radova i kolokvijuma, raznih nametnutih suvišnih i nepotrebnih izbornih predmeta, ukidanjem diplomskog rada ili magistarskih studija, uvođenja master strukovnih studija i generalne degradacije, posebno doktorskih zvanja i ovog bujanja nekakvih doktora nauka, plagijatora i svega drugoga, što nije toliko čudno kada vam je predsednik države kupio diplomu ili kada su vam ministri plagirali doktorske radove, onda ne treba da čudi ni što je čitava nacija u transu kupovine diploma i izmišljenih, kupljenih i plagiranih doktorata.Ovim se kompletnim bolonjskim procesom definitivno snižava nivo znanja u Srbiji, dovodi do jedne ozbiljne degradacije i zvanja i znanja i danas smo u toj situaciji da više ne znamo zapravo kuda ide naše obrazovanje. Najbolji dokaz tome je što smo za ovih 15 godina velikih zapadnih reformi našeg obrazovanja promenili verovatno i 15 ministara prosvete.Ja ne znam, gospodine ministre, vi biste trebali znati taj podatak, koji ste vi po redu ministar u poslednjih 15 godina? Da li ministre prosvete menjamo na svakih šest meseci, na godinu dana? Kakva je tu reforma moguća sa takvim smenama ministara? Da li svaki ministar kreće iz početka?

Jer, da su oni imali bilo kakvu ideju iz one famozne bele knjige koju su zaboravili da su ikada napisali, oni bi stavili jednog ozbiljnog ministra i taj ozbiljan ministar bi za ovih pet godina već sproveo reformu obrazovanja. Ovako, vi sada morate iz početka. Ili, možda vi nećete iz početka? Možda vi uvažavate vašeg prethodnika Srđana Verbića, koji ne znam zašto je smenjen ako je bio dobar? I ne znam zašto nastavlja da radi u vašem ministarstvu ako je bio dobar? Znači, nije imalo razloga smenjivati dobrog ministra. Niti ima razloga ostavljati u ministarstvu lošeg ministra

srpske prosvete u odsustvu jasnog plana, u odsustvu stručnjaka koji su ozbiljno uključeni u reformu obrazovanja i nametanju zapadnog modela obrazovanja koji se Srbiji nameće već 15 godina.Evo, recimo, da bismo mi doneli ove izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju, mi moramo, kao što ovde Vlada nama predlaže, da imamo tzv. izjavu o usklađenosti Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju sa propisima EU. Za mene je to najobičnija nebuloza. Ne vidim zašto bismo mi naš Zakon o visokom obrazovanju usklađivali sa bilo čijim propisima van ove države? Jel ovo „banana država“? Jel ovo neka kolonijalna država? Jel ova država nema pravo da donese svoje zakone, da svaki zakon u republičkoj Skupštini mora da ima izjavu usklađenosti sa propisima EU. Ja protestujem protiv toga.Protestujem protiv nametanja zakona sa strane, protestujem protiv prepisivanja zakona sa zapada koji se nameću ovome društvu i državi, protestujem protiv neusklađivanja tih zapadnih i evropskih zakona sa našom pravnom tradicijom, sa našom istorijom, sa našom kulturom, sa našim identitetom, sa našim nacionalnim interesima i svim drugim, što zapravo treba da bude u prvom planu, a ne Evropska unija. To je naš problem ovih 16 godina, što je Evropska unija u prvom planu, a naši nacionalni i državni interesi, naš identitet, naše nasleđe, naše tekovine, su jednostavno gurnute u drugi plan.Imamo plan.Imamo mi ozbiljne prosvetne sindikate, gospodine ministre. Naši prosvetni sindikati ne brinu samo o materijalnom statusu, što jeste jedna od važnih obaveza sindikalnih aktivnosti, nego izuzetno brinu o ozbiljnosti reforme obrazovanja u Srbiji.Ja bih vam preporučio da pogledate niz ozbiljnih dokumenata koje je uradila Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, koji su veoma ozbiljno, u nizu okruglih stolova, se posvetili temi reforme obrazovanja. To su ljudi koji su svaki dan u klupama, ljudi koji svaki dan drže dnevnike, ljudi koji svaki dan rade sa decom i oni bolje znaju obrazovanje od teoretičara iz EU, od nevladinih organizacija, od pedagoga i psihologa koji reformišu naše obrazovanje.U konkretnom prevodu na ove izmene i dopune Zakona, to znači da mi ovde, recimo, kao prvi problem s kojim se suočavamo, imamo situaciju da ova zakonska izmena dolazi kasno. Fakulteti su već, ako sam u pravu, a voleo bih da me u tome demantujete, ovo je najveća zanimljivost ove naše današnje rasprave, dobili dopis da rade kao da su izmene Zakona usvojene. Vi me demantujte ako nisam u pravu.Šta to znači? Upis u novu školsku godinu je počeo 1. oktobra. Danas je 18. oktobar i biće završen, ili je završen, do usvajanja ovog zakona, po preporuci da se radi po predlogu zakona. Ovo je jedna genijalna zakonodavna novost u istoriji srpskog parlamentarizma i zakonodavstva. Od sada, gospodine Martinoviću, SNS će ući u istoriju prava kao jedan genijalni pronalazač jednog novog pravnog instituta koji se zove – raditi po predlogu zakona

mada je ovo zaista genijalna stvar da se postupa po Predlogu zakona. Možda će tako SNS da uredi sve oblasti našega društva i po predlogu zakona koji će nekad ući u proceduru da se već funkcioniše u Srbiji? To bi bio jedan simpatični način za uvođenje totalnog jednopartijskog sistema.U svakom slučaju, mi ovde imamo i druge probleme. Već smo čuli o problemima onih koji su na magistarskim i doktorskim studijama po tzv. starom sistemu i ne vidim zašto su oni diskriminisani da se i njima ne može produžiti studiranje, odnosno postdiplomsko studiranje kao i drugima?Ima još jedan problem koji možda nije dovoljno primećen, a to su studenti koji su upisani po Bolonji od 2006, znači, 2006, 2007, 2008. godine i koji imaju pravo po zakonu i odluci Univerziteta da završe četvorogodišnje studije za devet godina, što je takođe isteklo 1. 10. još prošle, 2015. godine. I tu se takođe našlo veoma kreativno rešenje, koje otprilike glasi da se konstatuje prestanak njihovog statusa studenata a onda se oni ponovo upisuju, uz priznavanje svih položenih predmeta. Dakle, i na ovaj način bolonjci postaju večiti studenti. Mogu da završavaju studije do beskonačnosti, odnosno, ove godine, recimo, upisuju svoju 11. godinu studiranja. I tako su administrativnom merom zadržali status večitih studenata.Međutim, što po ovim izmenama i dopunama Zakona, mi smo u tom pravcu intervenisali jednim amandmanom, sada se praktično diskriminišu ovi studenti koji su upisani po Bolonji. Zašto se mogu produžiti studije onima koji su upisani po starom, a ne mogu se produžiti studije onima koji su upisani po Bolonji? Odnosno, oni se teraju na ovaj reupis, što znači novo plaćanje, što znači novi indeks, što znači novo zarađivanje za fakultete. Zašto bi oni bili materijalno diskriminisani u odnosu na stare studente? Ako dozvoljavate starim studentima da može da im se produži studiranje za dve godine, molim vas da prihvatite naš amandman i da dozvolite svim studentima koji su upisani po Bolonji od 2006. godine da mogu takođe da produže svoje studiranje, bez novog upisa i novog indeksa.I ono što smo takođe ovde konstatovali i primetili jeste da mi predlažemo princip – ili da svima izađete u susret, ili da nikome ne izađete u susret. Prosto, to bi bila elementarna pravda i poštenje, a ne ovako selektivno, jednima izlazite u susret i produžavate studiranje, a drugima to ne omogućavate.Zaključak priče je neblagovremeno donosite ove izmene i dopune zakona, kasnite više od 18 dana, uvodite novu pravnu praksu koja postupa po predlogu zakona u skupštinskoj proceduri, što je zaista genijalan izum, niste ovde pred nas izašli sa ozbiljnim zakonskim izmenama ovog već sada krahiranog bolonjskog procesa u Srbiji, što je dokaz da SNS za pet godina nema nikakvu ideju o srpskom obrazovanju, jer ne bi nekoliko puta u Vladi menjala ministre, i uvodite diskriminaciju među studentima, izlazite u susret jednoj grupi studenata, a ne izlazite u susret drugoj grupi studenata. Za vas je, naravno, verovatno najvažnije da ste vi ovde dali izjavu o usklađenosti ovoga nacrta zakona sa propisima EU, jer je to ovoj Vladi očito najvažnije. Evropska unija je preča ovoj Vladi od interesa srpskih studenata, srpskih majki, porodilja, domaćih privrednika i svega drugoga što smo mogli da čujemo ovih dana od predsednika Vlade, koji se još nije izvinio za one neviđene uvrede svim srpskim majkama i porodiljama, koje je optužio da uzimaju pare za rađanje dece.To je zaista nešto što do sada nije viđeno. Ja vas molim da Narodna skupštine Republike Srbije više nikada ne dozvoli Vladi Republike Srbije da daje određene naredbe, direktive, preporuke bilo kome u ovoj državi da postupa po predlozima zakona. Neka ovo bude poslednji zakon po kome će se postupati pre nego što je donet u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Hvala. Imate pravo na repliku ako hoćete.Po Poslovniku narodni poslanik Aleksandar Martinović, izvolite. **Aleksandar Martinović** Ukazujem na povredu člana 106, gospodine Arsiću, da govornik može da govori samo o tački dnevnog reda. Gospodin Boško Obradović je govorio o svemu, samo je najmanje govorio o tački dnevnog reda.Prvo, reda.Prvo, gospodin Boško Obradović se nije izvinio ženi koju je tukao u Republičkoj izbornoj komisiji. Mi iz SNS-a ne prihvatamo da nam jedan siledžija i nasilnik drži lekcije o pravima žena.Nešto

Knez Miloš, pa knez Aleksandar Karađorđević, pa knez Mihailo, pa kralj Milan, pa svi drugi srpski kneževi i kraljevi slali su najbolje srpske sinove na školovanje u Beč, Peštu, Berlin i Pariz. I u tom 19. veku postojali su ljudi poput vas koji nisu shvatali značaj novih ideja za razvoj moderne srpske države i zvali su ih, znate kako, pogrdno, „nemačkari“, oni koji su se školovali u Nemačkoj, za takve poput vas, koji misle da su najpametniji i da sve znaju, govorili su „nemačkari“, a za one koji su se školovali u Parizu „parizlije“. Ali, evo, baš ti „nemačkari“ i baš te „parizlije“, napraviše visoku školu u Beogradu, koja 1905. godine postade Beogradski univerzitet. Baš ti „nemačkari“ i baš te „parizlije“ su postali najbolji pravnici u obnovljenoj srpskoj državi u 19. veku. Oni su kreatori najboljih zakona koje je kneževina, odnosno Kraljevina Srbija imala.

Smatram, gospodine Martinoviću, da nije prekršen Poslovnik ni u jednoj odredbi i da je ovo u stvari bila jedna replika, pa u skladu sa članom 103. ova dva minuta biće oduzeta od vremena poslaničke grupe.Reč ima(Boško

vi ste do sada pokazivali tolerantnost i korektnost u davanju replika. Pozivam se na član 104. Poslovnika o radu Narodne skupštine, koji jasno kaže u stavu 2. ako se uvredljivi izrazi odnose na poslaničku grupu ili političku stranku čiji narodni poslanici pripadaju toj poslaničkoj grupi, u ime poslaničke grupe pravo na repliku ima predsednik poslaničke grupe.Zašto ja nisam mogao da se javim za pravo na repliku, iako sam optužen od gospodina Martinovića da sam nekada nekoj ženi lomio ruku, što nikada u životu nisam radio? Zato što ste vi njemu omogućili da se u okviru povrede Poslovnika bavi replikom. Zato je sada prirodno da i meni omogućite ili da u okviru ove povrede Poslovnika njemu repliciram ili da mi date pravo na repliku.Dakle, zaista je sramno da vi dozvolite predsedniku poslaničke grupe SNS da iznosi takve neistine, laži i klevete kakve je upravo rekao, a da ga ne upozorite. Znači, da sam ja ikada ikome lomio ruku, vi biste to sigurno zabeležili kamerama i eksploatisali u čitavoj javnosti. A, vi ste, gospodine Martinoviću, odustali od sopstvenog predloga anketnog odbora o istraživanju izborne krađe, čime ste priznali da je sve to bila laž i foliranje od strane SNS. Da tu Da tu ima iole istine, pa vi biste pohrlili da se napravi anketni odbor i da se dokaže da sam ja radio bilo šta, izuzev što sam se bunio protiv izborne krađe, a to mi nikada nećete zabraniti. Uvek sam se bunio i uvek ću se buniti protiv svake izborne krađe koju je uradila bilo koja vlast, pa i vaša.U tom smislu, mislim da je zaista korektno ili da svi imamo pravo na repliku ili da svi imamo pravo da u okviru povrede Poslovnika repliciramo i da se uvede ta praksa i da se poštuje za obe strane. Hvala.

Martinović. **Aleksandar Martinović** Dame i gospodo narodni poslanici, uopšte nije bitno šta ja kažem šta je radio Boško Obradović, ali kamere su zabeležile da je Boško Obradović upao u Republičku izbornu komisiju sa galerije tamo u kralja Milana, dobacivao ljudima iz Republičke izborne komisije – bitango, lopove. **Đorđe 107. – dostojanstvo Narodne skupštine. Nakon toga je Boško Obradović zavrtao ženu i tukao, Maju Pejčić, u Republičkoj izbornoj komisiji, samo zato što mu izborni rezultati koje je te večeri iznela Republička izborna komisija nisu odgovarali. Sada može Boško Obradović da kaže za mene ili za moje kolege šta god mu padne na pamet, ali koliko ja znam, ni Vladimir Orlić, ni gospodin Bojanić, ni Srba Filipović, ni Marko Parezanović, koliko ja znam, nijednu ženu nisu tukli, nisu im nikad zavrtali ruke i pri tome do iznemoglosti pričali o pravima ženama, o pravima majki itd. Pa, i ta Maja Pejčić je, znate, gospodine Arsiću, žena. Možda je i ona majka. Možda je i ona supruga. Pa, gde je to čojstvo i junaštvo kod Boška Obradovića bilo onda kada je toj istoj Maji Pejčić, koja, žena, nema više od 60 kilograma, zavrtao ruku?Dakle, neću da dozvolim da neko baca ljagu na poslaničku grupu SNS i da nam govori da smo protiv prava majki, protiv prava žena. Ko? Isti onaj ko tuče žene, isti onaj ko ženama zavrće ruke, samo zato što izborni rezultati nisu po njegovoj volji.

Oni koji su svesni sopstvenog značaja, koji nije baš zavidan, imaju potrebu da se verovatno oslone na nekoga kome se dive, kome zavide. Ali, samo jedna napomena, nije to dokaz ničije hrabrosti. To je samo dokaz nečije beznačajnosti. Sve ono ostalo što je rečeno, a rečeno je od znate već koga, učinjeno je u maniru klasičnog siledžije. To treba napomenuti i to nije loše znati jer, kako beše, podsećanje ume da prija, ume da godi. U maniru klasičnog siledžije, baš kao i sve ostalo što možemo da vidimo od strane istih ljudi u ovoj sali, ali ne samo u ovoj sali. Kada smo pominjali Republičku izbornu komisiju, reč je, dame i gospodo, o identičnom maniru, dakle, o maniru čoveka koji niti zna šta radi, niti zna šta želi, ali zna da ima strašnu potrebu da se čuje kada pominje SNS i kada pominje našu belu knjigu, dobro je što je za nju čuo, šteta je što je očigledno nije čitao. Šteta, ali ne i čudno, jer čovek koji nije u stanju da pročita Poslovnik za par meseci trajanja ovog saziva ne verujem da može da savlada i nešto ozbiljniji materijal od toga. Napomena s moje strane, gospodine predsedavajući, onaj kurs za narodne poslanike kojima je ovo prvi saziv možda ne bi bilo loše organizovati još jednom. Nekima bi ovde jako dobro došao. Hvala lepo. **Đorđe Hvala veliko, gospodine predsedavajući, ovim ste pokazali da sam bio u pravu kada sam rekao da sednice vodite na jedan korektan i parlamentaran način.Ono što želim, ovde zaista, ovako ozbiljno da popričamo, jeste da li možemo da tolerišemo ovakvu vrstu laži i kleveta i falsifikata.

upravo zato što ste takvu vrstu laži koristili u predizbornoj kampanji objavili smo snimak onoga što se desilo u podrumima izborne komisije gde smo iz četiri različite kamere pokazali šta se zaista tamo desilo i gde se ne vidi nikakvo nasilje, već najobičnije protivljenje izbornoj krađi i lopovlucima od strane člana predsedništva SNS.Dakle, ovu stvar smo mogli da rešimo na jedan vrlo elegantan način, a nema razloga da je rešavamo na ovakav način. Vi ste predložili anketni odbor koji je trebalo da utvrdi okolnosti iz izborne noći i sedišta RIK. Vi ste kao Vi ste kao vladajuća većina odbili da na dnevni red stavite formiranje anketnog odbora koji je predložio Aleksandar Martinović. Vi ste odbili sopstveni predlog i time ste dokazali da je sve to bila farsa, laž i korišćenje u političkom marketingu, u onoj izbornoj nedelji kada smo vam dokazali da ste pokrali izbore. Da je suprotno vi biste potrčali sa zadovoljstvom da formiramo anketni odbor i da dokažete da sam ja bilo šta nezakonito radio tamo. Vi ste odbili da to dokažete, znači, nemate dokaze i odbili ste ono što smo mi predložili da se formira anketni odbor i da se istraži prava izborna krađa. Znači, plašite se istine o izbornoj krađi.

da li u vašim zatvorima biju političke neistomišljenike. On je rekao, ne. Pa, šta im kaže – rade. Mi ih ne tučemo, samo razdvajamo žito od kukolja.Eto, otprilike tako vam izgleda izjava Boška Obradovića. Nije on nikome zavrtao ruku, nije on nikog tukao, on je čovek samo utvrđivao izborne nepravilnosti, tako što je Maji Pejčić, pokušao da polomi ruku, govorio joj je đubre, lažove, ko zna kakve sve uvrede nije iznosio i na taj način se bavio utvrđivanjem izbornih nepravilnosti i onda u mržnji prema SNS, ne znajući više šta će da kaže, pa kaže – vi ste to pričali u izbornoj kampanji. Čuj, mi pričali u izbornoj kampanji, a on tukao ženu kada su izbori već završeni.Vi ste gospodine Obradoviću, tukli Maju Pejčić kad su izbori već završeni. O kakvoj izbornoj kampanji vi govorite i odakle vama pravo da vi nama držite lekcije o pravima žena, o pravima majki. Vi imate neki papir da ste vi ekskluzivni zastupnik prava žena i prava majki u Srbiji. O čemu se ovde radi?Otac sam dve ćerke od deset godina, šta vi više volite moju decu od mene? Vi da ih štitite? Pa, vi biste kada one porastu njima isto zavrtali ruke kao što ste zavrtali ovoj Maji Pejčić, pa i ona je nečija ćerka, i ona je nečije dete, i ona je nečija majka, i ona je nečija supruga, samo vi cokćite? Šta, vi imate sertifikat da ste vi ekskluzivni Srbi, ekskluzivni porodični ljudi? Niko ne voli Srbiju sem vas? Super, samo onda što ne dobiste više glasova na izborima.Vi

sam bio u pravu kada sam govorio o tome da imamo fabrikovanje doktora nauka u našem društvu. Jedan od takvih izfabrikovanih je očito i gospodin Aleksandar Martinović koji ne poznaje osnovne stvari iz izbornog prava. Izbori nisu gospodine Martinoviću bili završeni u izbornoj noći, do proglašenja konačnih rezultata, do ponovljenog glasanja na određenom broju biračkih mesta izbori nisu gotovi. Vi ste i dalje bili izbornoj kampanje, gospodine Martinoviću. Ta kampanja je trajala sve do tzv. drugog kruga ovih vanrednih parlamentarnih izbora koji se desio naknadno i samim tim ste imali potrebu da vršite kampanju i nakon završenog da tako kažem prvog kruga.Dakle, kruga.Dakle, bio sam vrlo tačan i precizan kada sam rekao da se vaša izborna, predizborna, kako god hoćete kampanja nastavila i u izbornoj noći. Vi ste morali da nađete način da izađete iz pokušaja izborne krađe. Način na koji ste pokušali da izađete iz pokušaja izborne krađe koju ste nesumnjivo učinili ispuštanja najmanje tri opozicione izborne liste ispod cenzusa da biste vi dobili više narodnih poslanika, učinili ste tako što ste izmislili nekakvo nasilje u RIK. Da vi imate i Da vi imate i jedan dokaz toga, pa sve televizije, počevši od vašeg Pink-a kao propagandnog centra svakodnevno 24 sata bi emitovali to izvrtanje ruku da ono postoji. Da ste za 18 godina Dveri našli jednu mrlju na našoj biografiji ona bi se vrtela po ceo dan u „Informeru“ u Pink-u. Nema toga i vi imate samo klevete i laži i podmetanja.

Posle toga nikakva kampanja nije vođena. Mi smo se okrenuli nastavku rada. Vlada je nastavila da radi svoj posao. Započeli smo pripreme za konstituisanje Narodne skupštine. Kampanju ste vodili vi, gospodine Boško Obradoviću, zajedno sa zajedno sa DS, zajedno sa svim strankama koje su manje-više ostale u opoziciji. Vi ste organizovali skup ispred sedišta RIK-a u Kralja Milana broj 14. Tad vam nisu smetali ni Bojan Pajtić, ni zastave sa duginim bojama. Svi su bili dobrodošli da vas podrže ne bi li prešli cenzus.Dakle, morate da pravite razliku između vas i SNS. Za nas Za nas su izbori završeni 24. aprila. Vi ste izbornu kampanju nastavili i posle 24. aprila i to sa strankama za koje tvrdite da su upropastile Srbiju, da su izvršile pljačkaške privatizacije. Danas ste rekli i gospodinu ministru obrazovanja da su to stranke koje su uništile i naš obrazovni sistem, ali su vam sve te stranke bile dobre u nastavku te vaše izborne kampanje kada su trebale da vam pomognu da pređete cenzus. I super, Bojan Pajtić vam je pomogao, dobili ste nekoliko stotina glasova od njega, prešli ste cenzus i protiv toga nema niko ništa. Ali, nemojte da tvrdite da cela Srbija nije videla ono što je videla, da vi, kako kažete u podrumu RIK, ne znam šta ćete vi u podrumu, tučete ženu, da joj zavrćete ruku, da izgovarate najveće moguće uvrede.Dakle, to su kamere zabeležile. Nemojte sada da ispadate smešni kao jedan vaš koalicioni partner koji tvrdi da ove koleginice koje vode stenogram nisu zapisale da Kinezi imaju robove u Srbiji.Dakle, ono što su ljudi videli, ono što su ljudi čuli, to vi ne možete da osporite. Možete sto puta da kažete da vi to niste radili, kamere su to zabeležile. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem.Povreda Poslovnika, reč ima Vladimir Orlić. Hvala.Želeo sam da ukažem na sadržaj člana 107. pošto je prekršen po više osnova.Dakle, ponovo smo imali i direktno obraćanje. Ponovo smo imali uvredljivo obraćanje narodnih poslanika drugim narodnim poslanicima. Neću tražiti da se o ovome izjašnjavamo, odmah mogu da vam kažem. Neću tražiti zato što ja razumem da vi vidite ono što vidimo i svi ostali ovde prisutni u sali, da od nekih ljudi ovde ne može se naprosto ni očekivati ništa bolje.U skladu sa tim razumem i nešto širu toleranciju, ali mislim da oko pravila moramo da budemo precizni. Iako je nama svima ovde jasno da se od nekih ne može očekivati bolje do da pokušavaju da skandalima i igranjem na neke velike teme daju na važnost samima sebi, ovo već postaje u dobroj meri komično, uvredljivo, ali u istoj meri i komično. Mislim da to Narodna skupština ne zaslužuje, pa zato mislim da nije loše da podsetim na ovaj član, komično taman koliko možda i ona scena iz poučne priče o tome kako su se na nekom visećem mostu susreli slon i miš i kako je miš vrlo zadovoljan konstatovao kako se taj most dobro ljulja kad se njih dvojica tamo sretnu i sučele, komično, dame i gospodo.Ali, opet, da mi zadržimo ozbiljnost ovog mesta na kome se nalazimo. Ne bi bilo loše da povedemo računa i o tome šta govorimo jedni drugima, a i o tome kakav utisak želimo da ostavimo ljudima koji sve ovo gledaju. Jer, znate, zbog nekih koji su se takvim stvarima bavili ranije, narod je prestao da ceni politiku u onoj meri u kojoj bi mogao i mnogi dobri ljudi nemaju danas želju da se politikom bave zato što su je oni, poput čoveka koji ovde nastupa sa druge strane sale, učinili neprivlačnom, naneli joj štetu i oduzeli joj ugled, pa mi svi da se zajedno zapitamo - da li želimo takvu sliku da šaljemo iz ove sale i dalje? Hvala lepo, gospodine predsedavajući. kolega Božoviću, niste jedini koji traži reč po Poslovniku. Ima tu još kolega.Vidim da stvari izmiču kontroli, pa sada određujem redovnu pauzu od sat vremena. Sa radom nastavljamo u 14,30 Hvala